Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.Želim samo da vas informišem da me je premijerka Ana Brnabić malo pre obavestila da će doći u

ranijih diskusija mojih kolega iz poslaničke grupe smo videli da smo hvalili snažnu intervenciju države i reakciju u doba krize.Ono što svakako ohrabruje je očigledna intencija da se sa merama pomoći neće stati.Budžet koji ćemo usvojiti je, kako ste rekli, razvojni i ako posmatramo za koje su sve infrastrukturne projekte odvojena sredstva vidimo da sve te investicije, pored nacionalnog, imaju i regionalni značaj.Naravno značaj.Naravno da ulaganje u kapitalne investicije podržavamo, kao i nužna veća ulaganja u zdravstveni sistem. Zaposlenima u zdravstvenim ustanovama u sistemu vojnog zdravstva, zdravstvene socijalne zaštite, kao i zaposlenima u Zavodu za sport i medicinu sporta povećanje plate sleduje već od ovog meseca.Ono što je posebno važno, a što se nametalo kao pitanje je da li je ovaj budžet po meri građana. Ovim budžetom predviđena su stabilna socijalna davanja, planirano je povećanje plata u javnom sektoru, povećanje penzija, kao i povećanje minimalne zarade.Ono što nas ohrabruje je da je Vlada usvojila Uredbu o programu rasporeda korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede.Vi ste pomenuli i značajno subvencionisanje projekta koji podstiču razvoj preduzetništva i dalja ulaganja u inovacije.Upoznali smo se sa kritikama koje je Fiskalni savet uputio, a tiču se ovog sveobuhvatnog plana prihoda i rashoda, ali i sa vašim odnosom prema tim kritikama u kojem ste pokazali da uvažavate sugestije, ali da prostora za kalkulaciju prosto nema, kada je u pitanju kontinuitet i stabilnost naše ekonomije.Pomenuću da je predsednik naše poslaničke grupe, gospodin Marković, sa gospodom iz Fiskalnog saveta imao jednu vrlo konstruktivnu raspravu pre par nedelja i rekla bih da je zaokružio tu debatu rečenicom da je Fiskalni savet oprezan, da je sugerisao da sa nekim stvarima treba sačekati, ali da život ne može da čeka.Fiskalni savet se u svom izveštaju osvrće i na, kako su naveli, privilegovanost javnog sektora u odnosu na privatni. S druge strane, mi smo svedočili tome da je država pomogla privatni sektor velikim paketom mera, kao i dozvolama za odlaganje plaćanja poreza.Najavili ste i ponovo mogućnost isplate minimalnih zarada, zatim ministarka privrede, gospođa Atanasković, najavljuje da se planira da se preko banaka obezbede vrlo povoljni krediti za privatni sektor i da je država odvojila 160 miliona dinara za pomoć preduzetnicima.Naša poslanička grupa veruje da ćete i u narednom periodu imati u vidu taj malo neizvestan položaj zaposlenih u privatnom sektoru i da ćete reagovati u skladu sa situacijom i održavati ekonomsku ravnotežu kao i do sada.Meni sada.Meni je drago da sam juče prisustvovala izlaganju ministarke Gojković koja je predstavila plan svog ministarstva i upoznala nas sa jednom širom idejom decentralizacije kulture ne samo kroz projekat „Gradovi u fokusu“ , nego uopšte.Mi da kultura ne sme biti eksluziva samo gradova poput Beograda i Novog Sada, već da treba ravnomerno ulagati u institucije kulture svih krajeva, gradova i opština, naravno vodeći računa o specifičnostima svih regiona.Takođe nas raduje da je ministarka pomenula da se osim ulaganja u kulturne ustanove planira i veća afirmacija pojedinaca koji rade i stvaraju u oblasti kulture, misleći pre svega na samostalne umetnike.Srbija planira velika ulaganja i rad po unapređenju kvaliteta životne sredine. Smanjenje ekološkog zagađenja mora biti na listi naših prioriteta i ulaganje u životnu sredinu su investicije koje ne povlače rizike, već trajne i dugoročne dobiti.Srbija dobiti.Srbija treba da nastavi sa ulaganjima na polju obnovljivih izvora energije, da nastavi da sprovodi mere zaštite životne sredine u energetskim kapacitetima. Nama je potrebna jedna unapređena, dugoročna, ostvariva ekološka strategija sa posebnim akcentom na strategiju upravljanja otpadom.Mi znamo da su investiranja u zaštitu životne sredine skupa, da traju, ali ništa što utiče pozitivno na kvalitet života i zdravlje građana ne može da bude skupo.Za Srbiju kao modernu, balkansku i evropsku zemlju ekologija mora biti prioritet, kao i ekološka edukacija i obrazovanje.Mi očekujemo da vaše ministarstvo i u narednom periodu nastavi da sveobuhvatno i pažljivo planira javna sredstva ove države.Zahvaljujem. Savić.Izvolite. **Milan Savić** Uvaženi predsedavajući, gospodine Dačiću, uvaženi ministre, gospodine Mali, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, pred nama je danas set zakona među kojima je i Predlog zakona o budžetskom sistemu koji će omogućiti nastavak predanog rada države Srbije i Kancelarije za Kosovo i Metohiju kada je u pitanju prostor KiM.Ovakav KiM.Ovakav budžetski sistem će nam omogućiti dalje sprovođenje budžeta potrebnog za funkcionisanje srpskih institucija na Kosovu i Metohiji, ali će značiti još korak dalje ka unapređenju zdravstvenog i obrazovnog sistema na KiM, dalje izgradnje stambenih jedinica za povratničke porodice i socijalno ugrožene porodice na prostoru KiM, ali i daljeg ulaganja u turistički potencijal KiM.Kada govorimo KiM.Kada govorimo o unapređenju zdravstvene zaštite, tu je posebna pažnja posvećena poboljšanju kvaliteta i kapaciteta zdravstvenih ustanova na KiM, usled pandemije virusa Korona-19.Tu, pre svega, mislimo na Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica, Kliničko bolnički centar Gračanica i Zdravstveni centar Gnjilane sa sedištem u Pasjanu.U prethodnom periodu iz budžetskih sredstava preko Kancelarije za KiM obnovljen je veliki broj domova zdravlja, saniran je saniran je veliki broj zdravstvenih ambulanti na teritoriji opštini Štrpce, opremljen je Zdravstveni centar Gnjilane i porodilište u Pasjanu, sanirano je više domova zdravlja na teritoriji centralnog Kosova. Sanirana su odeljenja pulmologije i pedijatrije u okviru Zdravstvenog centra Kosovska Mitrovica, ali je takođe nabavljen i veliki broj sanitetskih vozila za potrebe domova zdravlja Zvečan, Leposavić, Zdravstvenog centra Kosovska Mitrocica, ali i Zavoda za zaštitu javnog zdravlja Kosovska Mitrovica.Kompletno Mitrovica.Kompletno je izrađena i opremljena studentska poliklinika u okviru Studentskog centra Priština, Kosovska Mitrovica. Među kapitalnim projektima jeste i kupovina placa za izgradnju nove bolnice u okviru Kliničko bolničkog centra Gračanica i ono na šta smo posebno ponosni jeste da je ove godine u rekordnom roku izgrađena prva PSR laboratorija na KiM u okviru Zdravstvenog centra Kosovska Mitrovica.Mogao bi ovako ceo dan, ali strah me je da bi mi bilo potrebno vreme cele poslaničke grupe kada bih nabrajao koliko je samo investicija i projekta sprovedeno na prostoru KiM kada pričamo o zdravstvu, ali ono što bih posebno izdvojio jeste činjenica da je na KiM u ovom trenutku primljeno ili u postupku prijema više od 300 zdravstvenih radnika u zdravstveni sistem Republike Srbije. To je 300 zdravstvenih radnika sa platom više, 300 porodica sa platom i resursom više za ostanak i opstanak na prostoru KiM.Ovakvi KiM.Ovakvi projekti, uzimajući u vid značaj zdravstvene zaštite, a pre svega značaj zdravstvene zaštite za naš narod na Kosovu i Metohiji, dovodi do sigurnosti našeg naroda, ali, takođe, povećava procenat onih koji žele da ostanu na Kosovu i Metohiji, a i povećava procenat onih koji imaju nameru da se vrate i nastave svoj život na prostoru Kosova i Metohije.Kada govorimo o sistemu obrazovanja i ulaganja u sistem obrazovanja, samo u douniverzitetskom sistemu obrazovanja izgrađeno je, opremljeno ili renovirano više desetina predškolskih i školskih ustanova u mestima Lešak, Leposavić, Sočanica, Zubin Potok, u više škola u Kosovskoj Mitrovici, ali takođe i Goraždevcu, Vidanju, gde je kompletno izgrađen i opremljen objekat osnovne škole „Radoš Tošić“, Suvom Grlu, Plemetini, Babinom Mostu, Kosovom Polju, Lipljanu, gde je za naše mališane iz Prizrena otvoreno istureno odeljenje predškolske ustanove iz Orahovca.Takođe, i u opštini Gora, gde su za naše mališane i naše sugrađane Gorance kompletno opremljene sve škole koje funkcionišu u srpskom sistemu obrazovanja u ovoj opštini, izgrađen je i novi učenički dom za potrebe srednje poljoprivredne škole u Lešku.Svi ovi, projekti sprovedeni budžetom Republike Srbije, su više nego dovoljan dokaz da nema i da ne postoji mesto sa srpskim življem na Kosovu i Metohiji gde država Srbija nije prisutna, gde država Srbija nije uložila sredstva, gde država Srbija nije uložila napore kako bi pomogla opstanak i ostanak našeg naroda.Kada pričamo o obrazovanju, ne možemo a da ne spomenom jedan od stožera srpske državnosti na Kosovu i Metohiji, a to je upravo naš Univerzitet u Prištini, sa privremenim sedište u Kosovskoj Mitrovici, koji okuplja 10 fakulteta, koji zajedno okupljaju više od 10 hiljada mladih akademaca sa Kosova i Metohije i ostalih delova Srbije. Samo u prethodnoj godini, sredstvima iz budžeta Republike Srbije obezbeđeno je da svi brucoši na našem univerzitetu mogu da se školuju o trošku Republike Srbije.Kompletno je opremljen i adaptiran Centar za razvoj karijere pri Fakultetu tehničkih nauka našeg univerziteta, izgrađen je aneks rektorata univerziteta, a među kapitalnim projektima Kancelarije za javna ulaganja u narednom periodu nalazi se i izgradnja nove zgrade univerziteta, u kojoj će biti pored našeg rektorata univerziteta, smeštena i tri fakulteta, koja nakon ratnih dešavanja 1999. godine nisu imali adekvatan prostor za rad. Drugi projekat jeste izgradnja Instituta sudske medicine pri Medicinskom fakultetu našeg univerziteta.Nakon posete predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića prostoru Kosova i Metohije 2018. godine, na njegovu inicijativu pokrenut je prvi investicioni ciklus u srpske sredine na Kosovu i Metohiji.Ovo je prvi put da je prostor Kosova i Metohije obuhvaćen jednim ovakvim investicionim planom kojim je do sada u više od 300 projekata, investicionih projekata u sprskim sredinama, uloženo preko 60 miliona evra.Izgrađen je regionalni vodovod kojim je prvi put, posle višedecenijskog problema vodosnabdevanja opština na severu naše pokrajine, naseljenih pretežno nealbanskim stanovništvom, rešen problem zavisnosti opštine Kosovske Mitrovica, Zvečan i okolnih sela u vodosnabdevanju od Južne Mitrovice.U opštini Zvečan, u selu Banjska izgrađen je velelepni kompleks „Rajska banja“, koji ne samo da je ekonomski podigao celo mesto na noge, već je i opštinu Zvečan doveo u centar turističkih dešavanja Pokrajine, a i regiona.Napravljeno je više zemljoradničkih zadruga u srpskim sredinama južno od Ibra. Građevinskim materijalom pomognuto je više od 2.000 porodica, izgrađene su sušare za voće, pokrenut čitav niz malih domaćinskih preduzeća. Na stotine poljoprivrednih gazdinstava pomognuto je u vidu obezbeđivanja poljoprivredne mehanizacije, plastenika, sadnica, stoke, protivgradnih mreža i ostalog poljoprivrednog materijala.Dolaskom Aleksandra Vučića na vlast i Marka Đurića na mesto direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, pokrenuta je izgradnja velikog broja stambenih jedinca za potrebe interno raseljenih, socijalno ugroženi i povratničkih porodica na Kosovo i Metohiju.U periodu od 2014. godine do danas sredstvima iz budžeta Republike Srbije napravljeno je 40 zgrada, odnosno 654 stambene jedince, 233 individualnih stambenih objekata i rekonstruisano je više od 1.740 individualnih stambenih objekata.Kada sve ovo saberemo, dolazimo do cifre od 2.627 porodica koje su zbrinute, 2627 srpskih porodica na Kosovu i Metohiji koje su dobile krov nad glavom. To je osam hiljada i više od osam hiljada ljudi koji su dobili osnovni uslov za život.Do

jer ne da je Republika Srbija bila opljačkana i devastirana, a srpski narod na Kosovu i Metohiji prepušten i napušten od strane dosovskih vlasti predvođeni Draganom Đilasom i njegovim koalicionim partnerima, nego su sve investicije i pomoć koja je išla srpskom narodu na Kosovu i Metohiji završavale u njihovim džepovima.Dok džepovima.Dok je narod bio prepušten sam sebi i borio se za goli opstanak na Kosovu i Metohiji, oni su kupovali sebi stanove po ekskluzivnim beogradskim lokacijama. Tačnije, kao što smo čuli kod kolege Lava Pajkića, ne samo sebi, već su i svojoj porodici kupovali više od 30 nekretnina na ekskluzivnim beogradskim lokacijama, a njihovi lokalni partneri na Kosovu i Metohiji dok su pod izgovorom patriotizma tuđu decu slali u sukobe sa Albancima, svojoj deci su od novca građana Srbije od budžetskih sredstava kupovali stanove po Londonu i ostalim ekskluzivnim evropskim lokacijama.Podsetiću

pa bi po tome svako ko se malo bolje razume u ekonomiju mogao da se zapita zašto Kosovo i Metohija danas nisu jedan od najrazvijenijih delova naše zemlje ili, što bi narod rekao, zašto Kosovo i Metohija ne izgledaju kao Bavarska, a Kosovska Mitrovica u najmanju ruku kao Garmiš- Partenkirhen.Sada, ja sa ovog mesta Dragana Đilasa i njegove lokalne partnere na Kosovu i Metohiji, pri tome ne mislim na one partnere iz Prištine sa kojima već 20 godina druguje i sa kojima već 20 godina gradi svoju politiku i sa kojima ima jedini zajednički cilj, a to je svrgavanje Aleksandra Vučića i ubistva njega i njegove porodice, pitam njega i njegove partnere iz srpskih sredina na Kosovu i Metohiji – koliko je to škola moglo biti napravljeno sa tim novcem, koliko puteva, koliko bolnica, kliničkih centara, vrtića, koliko je povratničkih domova za socijalno ugrožene Srbe na Kosovu i Metohiji moglo biti izgrađeno, koliko je srpske dece moglo biti zbrinuto i nahranjeno?Želim da vam pokažem nešto. Za vreme vlasti sadašnjih, a i tadašnjih koalicionih partnera Dragana Đilasa interno raseljeni Srbi i socijalno ugrožene porodice na Kosovu i Metohiji živeli su u ovakvim kolektivnim centrima, ako kamera samo može malo da približi.Ovo

Ovako su se Dragan Đilas i njegovi koalicioni partneri borili za Srbe na Kosovu i Metohiji, ovako su ih spašavali, ovako su brinuli o njihovoj budućnosti.Nakon dolaska SNS na vlast i Aleksandra Vučića danas, Srbi na Kosovu i Metohiji, ovo je primer, eto, samo Kosovske Mitrovice, žive u ovakvim zgradama, žive u ovakvim stanovima. Tačnije, u do sada 654 stana, kako sam pomenuo.Ovako žive u Kosovskoj Mitrovici. Ovako danas žive interno raseljena lica u ovakvim objektima u Lećku, u opštini Leposavić.Ovako to izgleda u opštini Štrpce.Kao što sam rekao, bilo bi mi potrebno vreme cele poslaničke grupe da bih sve pokazao, ali da li ovako Aleksandar Vučić prodaje decu? Da li ovako, kada ovi dušebrižnici za srpski narod na Kosovu i Metohiji, predvođeni Đilasom, Obradovićem, Mlađanom Đorđevićem, smatraju da je ovo prodaja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji?Najbolji odgovor na njihove laži nisu samo ovi ovakvi projekti. Ovo je Rajska Banja u selu Banjska na severu Kosova i Metohije, regionalni turistički centar danas, nakon dolaska Aleksandra Vučića na vlast i SNS.Najbolji odgovor SNS.Najbolji odgovor na sve njihove laži jeste i činjenica da je planom Srbija 2025 u srpske sredine na Kosovu i Metohiji planirano da se investira više od 150 miliona evra, više od 150 miliona evra garanta za ostanak i opstanak našeg naroda, više od 150 miliona evra za budućnost naše dece, jer dok su oni za vreme svoje vlasti krali budućnost naše dece, Aleksandar Vučić danas gradi budućnost naše dece. Sada, ja ih pitam, ako oni kažu da Aleksandar Vučić prodaje Srbiju i srpski narod na Kosovu i Metohiji, da li znaju šta je ovo?Ovo nije Holivud. Nisu ovo ni skupoceni stanovi Dragana Đilasa ili njegovog brata. Ovo je prvo povratničko naselje na Kosovu i Metohiji. Dakle, ne kuća, ne stan, ne zgrada, naselje.

Planirano je da naselje na kraju sadrži 350 stambenih jedinica za interno i socijalno najugroženije porodice na KiM, interno raseljena lica i povratničke porodice na KiM.Ali, da ne bude da ja pokazujem samo projekte, jer u vreme njihove vlasti na KiM sve što smo videli jesu bili projekti. Projekti koji su na papiru sprovedeni, po izveštajima anketnog odbora, sve to možete da vidite, na papiru su sprovedeni, radovi su plaćeni, avansi su uplaćivani, „ključ u ruke“, što bi narod rekao, je bilo dovedeno, a kada je anketni odbor izašao na lice mesta, mogao je da vidi ne da nema zgrade, nego da nije bilo ni kamena temeljca.Danas Sunčana dolina izgleda ovako, u ovoj fazi. Znači, vrlo brzo će biti gotova. Vrlo brzo će 350 porodica na KiM dobiti krov nad glavom, 350 porodica, preko hiljadu ljudi će dobiti krov nad glavom. Ovako se Aleksandar Vučić bori za srpski narod. Ovako se država Srbija bori za srpski narod na KiM.Ovim naseljem

svaka zgrada, svaki posao koji Republika Srbija predvođena Aleksandrom Vučićem obezbedi srpskom narodu na KiM bedem je ostanka i opstanka srpskog naroda na KiM. I njih

Srpski narod na KiM je svestan da jedino jaka SNS, predvođena Aleksandrom Vučićem, može da bude garant jake, ekonomski stabilne i finansijski nezavisne Republike Srbije, jer samo jaka i ekonomski nezavisna Republika Srbija garant su ostanka i opstanka srpskog naroda na KiM. naše zemlje nećemo ići, sa naše zemlje nema nazad! Živela Srbija, živelo Kosovo i Zahvaljujem narodnom poslaniku Milanu Saviću i pridružujem se aplauzima. Sve čestitke na izvanrednom izlaganju koje je bilo i vaše prvo izlaganje u Narodnoj skupštini.Reč ima narodni poslanik Nenad Filipović. Hvala.Uvaženi predsedavajući, ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani, redovna godišnja praksa ubuduće bi trebala da bude dostavljanje predloga zakona o završenom računu, o kome bi trebalo Narodna skupština da raspravlja upravo onako kao i što raspravlja o Predlogu zakona o budžetu. Napominjem da od 2002. godine do 2018. godine naknadno su usvojeni svi ovi završni računi.Što se tiče završnog računa za 2019. godinu, mi možemo tu da vidimo da imamo fiskalni suficit od 13,4 milijarde dinara. i ostale budžete prethodne, od 2015. do 2018. godine, koji su takođe u suficitu, možemo tek tada da vidimo koliko je kreiranje budžeta za 2021. godinu bilo specifično. Jer, pored elemenata koji utiču na kreiranje budžeta, postoji još jedan specifični element koji je definisan samom specifičnom situacijom u kojoj se nalazi ne samo Srbija, već i cela planeta, a to je pandemija kovid.Iskustvo koje je Vlada imala u prethodnom periodu, a naročito u 2020. godini, govorim o Vladi u kontinuitetu, a to su dva rebalansa budžeta i razne mere podrške koje su bile usmerene ka građanstvu i ka privredi, doprinelo je kreiranju budžeta za koji bi neki rekli da je trebalo da bude restriktivniji, s obzirom da imamo deficit od 178,5 milijarde dinara. Neki bi rekli da je Vlada dosta optimistično ušla u priču da iduće godine, 2021. godine, ćemo imati rast BDP od 6%, a ja bih rekao da je Vlada hrabro nastupila sa ovim predlogom, jer i u životu, bilo čime da se bavite, ako nemate hrabrosti i optimizma, ne možete da uspete. A u životu nije sve idealno i potpuno predvidljivo.Ako pogledamo završni račun za 2019. godinu, vidimo velike kapitalne investicije, ali ne kao u 2021. godini, gde je planirano 330 milijardi dinara. Ja bih tu sada napravio jedno poređenje u dve kategorije, a to je ulaganje u zaštitu životne sredine i putnu infrastrukturu.Što se tiče zaštite životne sredine, želeo bih da kažem da je u Leskovcu 2019. godine Leskovac dobio 162 miliona dinara za završetak glavnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i da ćemo u 2021. godini ovaj sistem kompletno završiti, znači, centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, liniju mulja, liniju vode itd. i napokon da Leskovac dobije taj jedan savremeni sistem.Takođe sistem.Takođe mi je drago što trend ulaganja u zaštitu životne sredine se nastavlja i u 2021. godini. Kao što smo čuli, biće više od 60-ak opština koje ulaze u ovaj projekat.Što se tiče putne infrastrukture, 2019. godine je planiran porast ulaganja u infrastrukturu i to je karakteristika i ove Vlade, Vlade, da u 2021. godini imamo nastavak pojačanog ulaganja u puteve. Ali, kada govorimo o putevima, ne trebamo samo govoriti o auto-putevima, već i o regionalnim putevima, to su putevi koji povezuju sela sa gradovima. I tada, kada se ulaže u takve regionalne puteve, imamo razne benefite. Jedni od njih su direktna pomoć selu, druga je poljoprivredi, zaustavljanje ili usporavanje migracije stanovništva iz sela u grad.Mi u Leskovcu smo ove godine, 2020, završili jedan regionalni put, to je put koji povezuje Leskovac sa opštinom Vlasotince i to je direktna pomoć za 15-ak sela koja gravitiraju oko tog puta.Međutim, mi u Leskovcu imamo još jedan problem koji treba da se reši, još jedan regionalni put, a to je Leskovac-Vučje. Što bi moj predsednik, Dragan Marković Palma rekao, to je put još iz vremena Turaka, zato što je napravljen kockom koja je ručno rađena, takvih sumnjam da ima u Srbiji, a i u svetu. U poslednjih 50-ak godina je taj put popravljan asfaltom i možete zamisliti na šta liči takav put. Kada se taj put reši, onda će i država i građani da imaju višestruke benefite. Prvo, to će biti direktna pomoć za 20-ak sela sa 20-ak hiljada stanovnika, indirektna ili direktna pomoć poljoprivredi, zaustavljanje ili usporavanje migracije stanovništva selo-grad, jer, ako imamo za 15-ak minuta od najudaljenijeg sela da dođemo do centra grada, onda to znači imamo pojačani kapacitet seoskog turizma i uopšte turizma, jer je porečki kraj poznat kao turistički potencijal, a ujedno i lovni turizam, jer taj lovni turizam će već od 2021. godine krenuti u tom kraju, kao i podizanje uopšte kvaliteta života i velike velike uštede građana zbog dobrog puta.Kada sam već ovde, morao bih da spomenem da na tom putu gravitira jedno selo koje je opšte poznato u Srbiji i ima izuzetnu karakteristiku, a to je da svako domaćinstvo, svako sedmo domaćinstvo ima registrovanu privatnu firmu. To je selo Strojkovce, i to bi njima veoma značilo.Ovo govorim upravo zbog toga što se Vlada opredelila da ulaže u putnu infrastrukturu i zbog toga podržavamo sve ove projekte koje Vlada radi. U danu za glasanje glasaćemo i za budžet i za ove projekte koje prate budžet. Hvala. Hvala lepo.Reč ima narodna poslanica Sanja Lakić. Poštovani građani Republike Srbije, dragi Srbi, vi koji živite u regionu i dijaspori, pandemija izazvana korona virusom je, ne samo našoj zemlji, već celom svetu donela zdravstvene, ekonomske, ali i društvene negativne posledice.

tačka je važna za svakog Albanca, Bošnjaka i Srbina. Važna je podjednako za Beograd, Prištinu i Tiranu. Ta tačka je projekat „Mini šengen“

put.Međutim, da li ćemo biti primljeni u Evropsku uniju je jedno pitanje, ali drugo pitanje je šta mi možemo da učinimo da se ekonomski uvežemo? Ta tačka vezivanja, kako je govorio predsednik Republike, Aleksandar Vučić, je upravo projekat „Mini šengena“. To je naše ozdravljenje odnosa i to je lek za ovaj region.Šta znači dobar odnos sa komšijom? To možemo da vidimo na primeru sa Slovenijom. Povećali smo spoljnotrgovinsku razmenu sa 550 miliona na 1,16 milijardi evra. Pa to znači dobar odnos sa komšijom i bolju privredu i bolju ekonomiju i bolje uslove za obične građane.Druga

ovde smo mnogo govorili prethodnih nedelja o patriotizmu, a ja mislim da su upravo ta deca naše najveće patriote i najbolji predstavnici Srba u regionu. Ta deca koja ispod sveće uče o našoj srpskoj istoriji i ta deca koja kilometre i kilometre prelaze po glinskim kaljugama da bi došli na čas veronauke.Hrabrost veronauke.Hrabrost te dece, ali takođe i patriotizam je da ponosno nosiš svoje srpsko ime i prezime, a na leđima ratno nasleđe devedesetih godina. I za svu tu decu koja žive u selima Kašić, Islam Grčki, Smilčić, Smoković, Kula Atlagića, za sve vas u Karinu, u Benkovcu, za sve vas koje sam upoznala u Uzdolju, Biskupiji, Vrginmostu, Topuskom, Crnom, Slavonskom Brodu, Borovu, za sve vas gde god da živite u Republici Hrvatskoj, Srbija je odvojila 73 miliona 900 hiljada i 80 stipendija za vaše školovanje.I ne samo za vaše školovanje, već za školovanje sve dece koja žive u Sloveniji, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini, za sve vas koji ste u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Albaniji i Rumuniji.Tako to radi zemlja koja brine o srpskim zajednicama u okruženju, a to je najmanje što su oni zaslužili. Lično dokle god sam u ovom parlamentu ću se boriti da bar u narednim godinama za dinar ovaj budžet bude veći, uprkos tome što je i danas veći za nekoliko puta no što je bio i govoriću i pisaću i kucaću na sva vrata zato što znam koliko ovoj deci znači ova podrška.Treća tačka ne govori o budućnosti niti o sadašnjosti, ali je i te kako važna i za budućnost i za sadašnjost.

Napokon smo skinuli tu ljušturu i nije ovo ona mala i slaba Srbija koja je sramno ćutala i podigla belu zastavicu, sramno ćutala i nije dozvolila da hiljade i hiljade Krajišnika ovde u centru Beograda pokažu kako izgleda razoren život posle rata.I nije više ovo mala i slaba Srbija koja istim tim Krajišnicima nije dozvolila da ovde u centru Beograda pokažu razmere srpske tragedije koju smo doživeli devedesetih i nije ovo ni mala ni slaba Srbija koja neće dozvoliti

ta Petrovačka cesta nam se desila dva puta, dva puta za 100 godina. I zato je važno da se sećamo svoje prošlosti, važno da govorimo o njoj, važno da izvučemo sve poruke, pouke, da pročitamo sve putokaze.Na tom mestu, prvi put nakon 25 godina, jedan srpski predsednik,

biti izgrađen spomen-park za sve Krajišnike da nas podseća na epilog "Oluje", a Srpska i Srbija jedinstveno i bratski, onako kako su uvek morale, će podići i spomen-park Donja Gradina, Jasenovac, da nas podseća na bezumlje koje se desilo u Drugom svetskom ratu.Ove tri tačke su važne za region. Važne zato što sarađujemo sa komšijama,

i nećemo više nikad dozvoliti da nam se dese ovi strašni zločini koji su obeležili 20. vek.Na kraju, želim da čestitam šefu srpske diplomatije, gospodinu Nikoli Selakoviću, na konačnom izboru direktora Uprave za saradnju sa Srbima u regionu i dijasporom i želim da čestitam i gospodinu Arno Gujonu i da mu poželim dovoljno energije da napravi dobre rezultate i na ovom polju.Svoj

Zahvaljujem, gospođo Lakić i sve čestitke na izvanrednom prvom izlaganju u Narodnoj skupštini.Reč ima narodna poslanica Danijela Vujičić. Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, gospodine Orliću, poštovani ministre Mali, dame i gospodo kolege narodni poslanici, uvaženi građani i građanke Republike Srbije, usvajanje novog budžeta i seta finansijskih zakona o kojima danas raspravljamo, uvek je zgodna prilika da prestavimo očekivanja u narednom periodu, vodeći računa o svim faktorima koji ga opredeljuju.Budžet je i mera odgovornog i ozbiljnog ponašanja države prema narodu, čija se volja najpreciznije pretače u tokove kretanja javnih finansija. Zato je najgori oblik demagogije koji su protažirale prethodne vlasti, kojima su usta bila puna obećanja, a narodu prazni stomaci.Setimo

drugačije objasniti imovinsku kartu u koju ništa nije upisano kada dođu na vlat, a odu sa vlasti kao multimilioneri? Kako će Đilas da objasni da njegovo zalaganje za evropske vrednosti danas je zapravo dostiglo vrednost veću od pola milijarde evra ličnih prihoda?Predsednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas pokušao je dosta nespretno i šturo da svog brata Gojka, ali i sebe, izvuče iz afere kupovine i prodaje luksuzne vile u ulici Jevrema Grujića 6, tvrdeći da nikakvu transakciju da nikakvu transakciju nije imao ni on niti njegov brat u ovom poslu. Verovatno će i negirati sve ono što su moje kolege prethodni govornik i Milan Savić, kao i Lav Pajkić što su izneli.Uvidom izneli.Uvidom ugovori zvanična dokumenta ukazuju da je firma „Komiti ril estejt“, čije prema podacima APR direktor upravo pomenuti Gojko Đilas i koja je direktno komunicirala i zaključila ugovor o prodaji pomenute vile u ulici Jevrema Grujića 6. U ugovoru se vidi da je upravo Gojko Đilas kao direktor potpisao ugovor o prodaji vile, stambene zgrade kao i parcele, što jasno dokazuje da je ipak brat Dragana Đilasa imao velikog udela u prodaji sporne nekretnine u jednom od najluksuznijih delova Beograda.Podsetimo, prema zvaničnim podacima iz APR Gojko Đilas, direktor firme i pravni zastupnik predstavništva firme „Komodos korporejšn“, koja je registrovana na fiktivnim adresama u Delaveru, gde se registruju kompanije stranih državljana, čiji je jedini cilj skrivanja tokova novca i izbegavanje poreza u zemlji odakle potiču vlasnici i upravo je sumnjivim novcem iz poreskog raja u Americi kupio vilu na Dedinju u Beogradu u ulici Jevrema Grujića 6, ali građevinsko zemljište od 1.083 m2 . Iz ovog proizilazi da je Gojko Đilas, kao direktor predstavništva firme „Komodos korporejšn“ kupio pomenute nekretnine na Dedinju, a onda ih prebacio u vlasništvo nove firme „Komiti ril estejt“, čiji je danas direktor.Sve ovo zapravo možemo da potkrepimo i papirima. Ne znam da li može da se vidi, ovde je ugovor koji držim koji je zaključen u Beogradu 25.8.2017. godine i upravo je prodavac „Komiti ril estejt“ d.o.o Beograd i direktor Gojko Đilas, i onda u ugovoru stoji da je prodavac i na osnovu priložene dokumentacije isključivi vlasnik sa vlasničkim udelom 1/1 i da i da je u stvari predmet ugovora zemljište pod zgradom i objektom površine jedan ar 93 m2 pa onda zemljište u zgradi i drugi objekat površine pet ari, voćnjak prve klase površine tri ara 90 m2 i sve ovo je upisano u List nepokretnosti i sve se da proveriti u katastarskoj opštini Savski venac.Javnost treba podsetiti zapravo koje vrednost ovih nekretnina. Ako jedan ar placa na toj lokaciji košta oko 100.000 evra, što znači da za 10 ari vredi najmanje milion evra, ako kuća nije za rušenje, ako je nova, ona sigurno vredi više od 2.000 evra po kvadratu, dakle, sve to ukupno košta od milion 300 do milion i 500 evra. Još i ako je kuća nova i luksuzna cena može biti i veća. I ja bih mogla ceo dan da govorim o nekretninama kao i sve moje kolege ovde u Skupštini, o nekretninama koje poseduje Dragan Đilas i njegova bratija.Onda su zapravo jadne te lažne evropske snage koje prepoznaju u Evropi samo evre. E, pa gospodo, lažni Evropejci, evropska je vrednost da vlast bude vredna i radna, da stvara, izgrađuje i unapređuje, a sve to upravo odlikuje pravog srpskog domaćina. Uspešna je ona vlast koja sačuva i unapredi postojeće društveno bogatstvo. Srbija je objektivno i iskreno govoreći uspela da prebrodi mnoge krize sa kojima se suočavala svih ovih godina. Zar nije dokaz te sposobnosti i napornog osmogodišnjeg rada u sred osmomesečne svetske pandemije da imamo takve javne finansije da možemo da nastavimo započetu izgradnju novih bolnica, renoviranje i osavremenjivanje postojećih?Nema

i penzije su dostigle planirani rast. Obezbedili smo povećanje plata u zdravstvu. Naša vojska i policija je snabdevena najsavremenijom opremom i naoružanjem. Gradimo stanove za pripadnike vojske i policije. Investira se u ruralna područja, poljoprivredu i zaštitu životne sredine.Otvorili smo na hiljade radnih mesta i na taj način uspeli da dostignemo najnižu stopu nezaposlenosti u istoriji Republike Srbije. Srbija na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i našom Vladom uspeva da odoli najtežim izazovima, da se bori za svaki ljudski život, za svako radno mesto, za opštu dobrobit celog društva i uprkos brojnim izazovima na spoljnom i unutrašnjem planu, izložena brojnim pritiscima u zemlji i inostranstvu naša država je pre svega sačuvala mir i opstanak našeg naroda na KiM, staloženost i odlučnost.To su činjenice. To su naši rezultati koji najviše smetaju tzv. evropskoj opoziciji jer više nisu u poziciji da otimaju pare iz gradskih i republičke kase. Koncept finansijske stabilnosti se ogleda upravo u setu finansijskih zakona koji je pred nama danas i koji je kreiran kao rezultat proaktivnog inženjeringa predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji se pokazao delotvornim kako u redovnim, tako i u vanrednim prilikama.Đilasu i njegovima smeta što je paketom ekonomskih mera država pomogla svakog građanina. Naravno da im smeta jer su za njih to sitnice, iako znaju da je mnogima ta pomoć značila, smeta im jer su navikli da prosipaju demagošku maglu.

njih.Predsednik Vučić vodi državu i istovremeno brine o svom narodu beskompromisno, žrtvujući sebe na oltar prosperiteta Srbije koji prepotentni egoizam ne prepoznaje i ne može da prizna, kao i njegovu više nego očiglednu sposobnost i uspehe koje postiže. Razumela bih kada bi se u skladu sa demokratskim principima političkog delovanja ti isti koji sebe zovu opozicionim liderima služili argumentima, a ne obmanama, bezočnim lažima i uvredama. Bilo bi politički korektno da im u fokusu retorike budemo mi političari, a ne naše porodice i naša deca.Neprihvatljivo je i mora biti institucionalno sankcionisano da bilo čija deca, u ovom slučaju deca i porodica predsednika Vučića, služe za najgrublja politička potkusurivanja. Te fariseje modernog doba koji sebe nazivaju opozicijom možemo samo nazvati mafijaškom klikom.Dolazim klikom.Dolazim iz dela naše zemlje gde predsednik Aleksandar Vučić i SNS imaju apsolutnu podršku naroda, ne bez razloga jer je ova vlast u proteklih osam godina uradila sve što je obećala i znatno popravila ekonomski status i bezbednost našeg naroda u Južnoj srpskoj pokrajini.Moj kolega Milan Savić je puno toga izneo šta je urađeno iz kapitalnih investicija i šta se planira da se uradi. Ja ću samo dodati da je Kancelarija za KiM finansirala projekte koji su vezani za rad i opstanak 37 manastira i crkava, zajedno sa Eparhijom Raško-prizrenskom, obnovljeno je u potpunosti i delimično 46 crkava, manastira i sakralnih objekata SPC. Sredstvima građana kroz Kancelariju zajedno sa Eparhijom i danas na KiM se podižu nove crkve i manastiri. Podržali smo nesmetano funkcionisanje narodnih kuhinja na KiM, otkup zemljišta na kritičnim tačkama. Kupovali smo kuće tamo gde su na silu hteli da promene etničku strukturu u srpskim sredinama. Pravnu pomoć dobilo je više od dve hiljade naših sunarodnika i sugrađana u brojnim krivičnim postupcima i montiranim političkim postupcima protiv Srba, gde je finansirana odbrana okrivljenih. Organizovana je i finansirana pravna zaštita imovine Republike Srbije i privredih subjekata. Borili smo se i sačuvali smo našu Trepču, Brezovicu, kao i imovinu SPC.Pri Zdravstvenom SPC.Pri Zdravstvenom centru Gnjilane otvoreno je novo porodilište u selu Pasjane i pedijatrijska klinika gde je već rođeno stotine beba svih nacionalnosti. Za zdravstvene ustanove obezbeđene su desetine sanitetskih i terenskih vozila. Rekonstruisane su i obnovljene zdravstvene stanice, ambulante u Velikom Ropotovu, Banjama, Jažincu i Leposaviću. Kompletno je izgrađen i opremljen novi objekat Doma zdravlja „Peć“ u Goraždevcu. Nabavljena je medicinska oprema i aparati za sve zdravstvene ustanove. Obezbeđena su sredstva za izgradnju rengen sale u Pasjanu, obezbeđena su sredstva za adaptaciju prostorija rengen sale u Kosovskoj Mitrovici. Sanirana su odeljenja pedijatrije i pulmologije u Kosovskoj Mitrovici.U 20 godina nije toliko zdravstvenih radnika zaposleno, lekara i medicinskih sestara i tehničara u KBC u Kosovskoj Mitrovici, gde je primera radi, zaposleno 127, od toga 45 lekara i 82 medicinske sestre i sada na prijem čeka još 38 radnika.Takođe, u KBC Priština koji je u Gračanici u zdravstvenom centru Gnjilane i to je zapravo najveći ciklus zapošljavanja zdravstvenih radnika od 1999. godine na ovamo.U proteklih sedam godina izgrađen je i renoviran veliki broj škola, predškolskih ustanova, a naši studenti imaju renovirane domove, nove fakultetske zgrade i kabinete.Isplaćivali smo kontinuirano pomoć socijalno najugroženijim sugrađanima, pomoć porodicama povratnika, pomoć porodicama otetih i nestalih lica kao jednokratnu pomoć naših sugrađana.Onima kojima je najpotrebnije redovno su dostavljeni humanitarni paketi hrane i sredstva za higijenu. Pomoć je pružena i u realizaciji setve u povratničkim zajednicama, a programom je obuhvaćena i ekonomija eparhije Raško-Prizrenske.Napominjem,

od tih poduhvata podrazumevao je kolosalnu, političku, diplomatsku, pravničku aktivnost, i pregnuće. Podvlačim i ovo su rezultati rada SNS, naše Vlade i našeg predsednika Aleksandra Vučića.Kao što vidite gospodo iz opozicije, naši rezultati se vide, ali se vidi i vaš lopovluk.Vama je gospodine Đilas lepo i u to ne treba sumnjati. Da li mirno spavate ušuškani u stotine miliona evra kojima ste osiromašili sopstveni narod i državu bez imalo odgovornosti i stida, vi biste i dalje zajedno sa vašim istomišljenicima Jeremićem i ekipom da funkcionišete po burazersko kumovskom, tajkunskom principu. Da se enormno bogatite na račun običnih građana dok i sami ne počnete da zaboravljate nule na svojim ofšor računima, hektare nekretnina i ko zna sve čega. Istina, kao što vidite polako, ali sigurno izlazi na videlo.Postaje sve očiglednije šta ste i kako radili i ne sumnjamo da će ta istina konačno ući u prostorije pravosudnih institucija i drugih nadležnih organa u ovoj zemlji kako više nikome nikada na vlasti ne bi palo na pamet da koristi poverenu funkciju za obmanjivanje naroda i krađu državne imovine u ličnu korist.Opozicija gotovo svakodnevno ne prestaje sa napadima na predsednika Aleksandra Vučića i pored svega što je učinio i što čini za naš narod na KiM, da će prodati Kosovo. Za Đilasove i Šolakove medije smo izdajnici,

koji živimo na KiM i datum koji niko od nas na KiM i u ostatku Srbije ne može da zaboravi. To je rezultat Tadićeve i Jeremićeve politike, 17. februar 2008. godine kada je Kosovo jednostrano proglasilo nezavisnost.Rezultat naše diplomatije i politike predsednika je 19 zemalja koje su povukle priznanje tzv. nezavisnog Kosova, a onda se pojavi Mlađan Đorđević, predsednik pokreta „Oslobođenje“ i drži nam ovih dana lekcije o Kosovu, a Kosovo je posetio samo jednom i to da se slika.Sad ću pokazati, jel nas ovako gospodine, kume

a rezultat takođe politike doduše, za Jeremića smo već odavno precrtani, od pitanja koje je postavio Međunarodnom sudu pravde do katastrofalnog sporazuma o slobodi kretanja i granice koje je napravio između Srba i Srba.Ali, biće prilike, pričaćemo o njima još u narednom periodu. Budžet koji je pred nama, uvažene koleginice i kolege jeste budžet ozbiljnosti, odgovornosti, ali i optimizma. Kreiran je tako da država može efikasno da odgovori na sve pretpostavljene i nepretpostavljene izazove sa kojima se možemo suočiti.Predlog suočiti.Predlog Vlade je predlog za sigurniju budućnost i nemam dilemu da budžet treba podržati. Hvala puno. Zahvaljujem.Želim vam puno sreće kao poslaniku i uspeha, pošto sam

Siniša Mali bio određen kao predstavnik Vlade u ovoj tački dnevnog reda, ali zbog važnosti ove teme i naravno zbog parlamenta, ona će danas biti prisutna u popodnevnom delu naše rasprave i želim joj dobrodošlicu.Idemo

Hvala gospodine Dačiću.Poštovana predsednice Vlade, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, u prethodnoj godini smo se suočili zaista sa jednom velikom globalnom krizom izazvanom korona virusom, međutim, reformski procesi u prethodnom u prethodnom periodu i ozbiljan rad Vlade Republike Srbije i resornog ministarstva su doveli do toga da su javne finansije i da smo juče imali predlog budžeta za 2021. godinu i danas set budžetskih zakona koji je zakona koji je razvojni, ambiciozan i nastavlja kontinuitet ulaganja u sve sektore, sa nikada većim ulaganjima u infrastrukturne projekte i sa obezbeđenim novcem za povećanje plata i penzija.Sećam se gospodine ministre da ste u januaru mesecu kada ste bili gost, predavač na Akademiji mladih lidera u trenucima kada je trebao da bude predstavljen nacionalni investicioni projekat Srbija 20-25, nadahnuto govorili da će Srbija za pet godina biti premrežena autoputevima, brzim železnicama, da ćemo renovirati apsolutno svaku školu, svaku bolnicu, svaki dom zdravlja, da ćemo izgraditi nove kliničke centre i još mnogo toga.Moram da vam kažem da sam vas pomno tada slušao i ne mogu da kažem da sam bio skeptičan, možda jesam malo, ali samo iz razlog što znam da nam je na primer trebalo 30 ili 40 godina da završimo Koridor 10 i nisam mogao da shvatim da Koridor 11 može da bude gotov za pet ili šest godina, da smo radove na Kliničkom centru u Beogradu nastavili posle toliko vremena i da ćemo ih uskoro završiti. Dakle, sve ono što je bilo jako bitno i što ste rekli da će se ostvariti, počeli ste da ostvarujete i ove 2020. godine, ali vidimo i u ovom predlogu budžeta za 2021. godinu, gde se izdvaja gotovo 330 milijardi dinara za kapitalne investicije, još 28,3 milijarde za lokalne samouprave i za njihove projekte.To znači, gospodine ministre da mi ove godine imamo novac za Moravski korodor, za početak radova, za završetak radova na na deonici Požega-Preljina, za brze saobraćajnice Iverak-Lajkovac, autoput Niš-Pločnik, Fruškogorski koridor, metro u Beogradu, prugu Niš-Dimitrovgrad i brzu prugu Beograd-Novi Sad.

držeći inflaciju na oko 2%, kako je rekla guvernerka Narodne banke pre neki dan, držeći stabilan evro i ostvarivši privredni rast prema našim projekcijama oko 6%.Znate, ja nisam ekonomista i nisam stručnjak za ovu oblast, ali verujem brojkama, verujem vama i verujem relevantnim međunarodnim organizacijama koje kažu da je to tako, pre svega MMF-u i Svetskoj banci.Moram banci.Moram da kažem da često u nekim medijima i ovde čujemo da mi kao Srpska napredna stranka ne umemo da podnesemo kritiku. To apsolutno nije tačno. Mi kao stranka koja je osvojila 60% na prethodnim izborima i te kako umemo da podnesemo kritiku, ali problem nastaje onog trenutka kada mi našim argumentima pokažemo da kritičari i da njihove kritike nemaju veze sa istinom. Naš posao je, svih nas, da podsećamo uporno građane Srbije gde smo bili 2012. godine, a gde smo 2020. godine.Znate, ja znam da smo mi na dobrom putu, a znam to iz jednog prostog razloga, između ostalog, zato što danas vaš predlog budžeta i sve ovo što vi radite, vaš program, kritikuju oni koji su ne tako davno dok su bili na vlasti govorili da je kriza naša šansa na primer, a ostavili su 500.000 izgubljenih radnih mesta u tom periodu, zatvorili desetine fabrika i pogona. Isti oni koji su uništili dinar i Narodnu banku Srbije. Kurs dinara koji je 2008. godine bio 75 dinara, 2012. je bio 119 dinara. Isti oni koji su ostavili javni dug od blizu 80%, tačnije 76,5%. Isti oni za vreme čije vladavine je nezaposlenost bila preko 20%, inflacija 12,2%.Znate, ja možda nemam neko političko iskustvo ali sam dovoljno racionalan čovek da znam da građani Srbije nikada, ali nikada više takvim ljudima neće dati priliku da vode ovu zemlju. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Tihomir Petković. predsednice Vlade, uvaženi ministre, uvaženi potpredsedniče i predsedniče Skupštine, drage koleginice i kolege narodni poslanici, želim najpre da izrazim zadovoljstvo, koje verujem da osećamo svi mi u ovoj sali, što smo danas u prilici da podržimo izmenu

koleginice i kolege, siguran sam da se svi slažemo da je određeno društvo zdravo i uspešno kada oni članovi društva, građani jedne zemlje, koji su u najsnažnijim godinama, životnom ali i radnom veku, razmišljaju i o onima kojima treba pomoći. Naravno, razmišljaju i o onima, a to su naši penzioneri koji su zaslužili svim onim što su učinili u svom radnom veku da se dovoljno i sve vreme razmišlja o njima. Evo, mi to činimo ovom odlukom i ne samo ovom, Vlada i nadležna ministarstva su donela još važniju odluku koja se sadrži u budžetu za 2021. godinu a to je da se penzije uvećaju za 5,9% u skladu sa švajcarskom formulom.Čovek koji najviše razmišlja o penzionerima i koji im se u prethodnih nekoliko godina više desetina puta u svom javnom obraćanju zahvaljivao jeste predsednik Aleksandar Vučić. On je više puta naglasio da zahvaljujući razumevanju penzionera za one teške i bolne i naravno nepopularne mere koje su morale biti donete 2014. godine, sastavni deo su mera finansijske konsolidacije, nekoliko godina smanjenja smanjenja penzija jesu bile neophodne.Zahvaljujući tim merama, zahvaljujući spremnosti penzionera, zahvaljujući viziji Aleksandra Vučića i podršci toj viziji od strane, na kraju svih građana Srbije, mi smo u poziciji da danas, posle samo nekoliko godina, razmišljamo na sasvim drugačiji način, da budemo optimisti, da zaboravimo onaj period od pre samo nekoliko godina kada je Srbija bila na korak od bankrota.Mi smo zahvaljujući toj spremnosti građana, toj spremnosti penzionera u prilici da danas razgovaramo i o završnom računu budžeta za 2019. godinu na način na koji govorimo kao optimisti, odnosno optimisti za sve ono što je doprinos takve 2019. godine za godine koje dolaze.Završni račun budžeta iako deluje nezanimljivo, nemaštovito kao nešto o čemu treba pričati, jeste važna tema zbog činjenice da taj završni račun pokazuje na koji način je Vlada, odnosno Ministarstvo finansija planiralo budžet konkretno za 2019. godinu da li na odgovoran i realan način.Vidimo iz ovog završnog računa da je budžet za 2019. godinu planiran realno i odgovorno, da su budžetski prihodi bili za 2,8% za 2,8% ostvareni u višem iznosu nego što su planirani, a budžetski rashodi za nešto malo nisu bili realizovani, nekih 0,1% i da umesto planiranog budžetskog deficita nešto milijardi, imamo budžetski suficit od dvadeset dve, tri milijarde.Zašto je ovo bitno? Bitno je zato što to pokazuje da, ovakav završni račun pokazuje da je 2019. godina bila jedna od niza uspešnih godina, da je bila četvrta godina po redu u kojem je ostvaren budžetski suficit, u kojem je snižen javni dug države na 52% sa 53,7% BDP koliko je bio krajem 2018. godine i da je ta 2019. godina bila značajna za ono što dolazi, da proizvod uspešne 2019. godine jeste najveći rast BDP 5,1% u prvom kvartalu 2020. godine i da proizvodi te 2019. i prethodnih nekoliko uspešnih godina jeste da smo ovo što nas je sve snašlo u svetu epidemija, Kovid epidemija, mogli da dočekamo na nogama i potpuno spremni.Vlada i Narodna banka Srbije su mogli da izađu sa setom snažnih mera ukupne vrednosti oko šest milijardi evra i da doprinesu na najbolji mogući način očuvanju radnih mesta, očuvanju snažne privredne aktivnosti. Da budemo zemlja koja će u 2020. godini najmanje izgubiti kada je privreda u pitanju,

procenama, ne nas samih, nego eminentnih finansijskih institucija i organizacija, svetskih, međunarodnih, da budemo zemlja koja će i u 2020,

ovo na kraju ogleda se i u budžetu o kome smo juče razgovarali, budžetu za 2021. godinu, koji se karakteriše u dva najvažnija pravca. Jedan je snažan socijalni rast plata, penzija, minimalne zarade, a drugi je snažan rast kapitalnih investicija.Za nas Užičane ovo je veoma važno, jer radujemo se, kao i svi građani u Srbiji, što će u tih 330 milijardi dinara javnih kapitalnih investicija biti značajan deo novca kojim će se finansirati investicije od ogromnog značaja za Užice i građane užičkog kraja.Naravno srećni smo što se odvaja novac za završetak deonice autoputa Miloš Veliki Preljina-Požega. To je za nas žila kucavica razvoja našeg kraja. Kada se završi, a to bi trebalo da bude i biće krajem naredne godine ta deonica. Užice konačno postaje zanimljiva destinacija za investitore i verujemo za mnoga nova radna mesta.Ono što nas takođe raduje jeste snažno kapitalno ulaganje u zdravstvo. Mi u Užicu kao sedište zdravstvenog centra koji opslužuje ne samo građane Užica i užičkog kraja, nego i Raške oblasti, vrlo ubrzano pripremamo i završavamo projekat za rekonstrukciju tog zdravstvenog centra. Verujemo da ćemo u narednih nekoliko godina i mi biti korisnici sve većih i većih sredstava koja se izdvajaju u tom pravcu.Ono što je važno, zaštita životne sredine. Užice zajedno sa Požegom, Ariljem, Kosjerićem, Ivanjicom jeste planirano i biće planirano iz nacionalnog investicionog projekta 2020-2025. godina kao mesto sa sedištem doduše u Požegi za izgradnju regionalnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda vrednog oko 70 miliona evra.Dakle, mogao bih pričati još puno, ali neću. ali neću. Iskoristio bi prisustvo i predsednice Vlade i ministra finansija da možda porazmisle. Znam da to nije jednostavno i nije zahvalno da preispitaju način na koji se dele sredstva iz nenamenskih transfera po lokalnim samoupravama. To je davno doneto i princip je uspostavljen pre petnaestak godina. Možda su se promenile prilike prilike u smislu da neke lokalne samouprave su u nešto lošijoj poziciji nego što su bile ili u boljoj. Kada je u pitanju Užice radi se o 228 miliona dinara. Ima nekog razmišljanja u našem gradu da bi moglo biti drugačije, ali naravno vi ćete odlučiti o svemu.Na kraju, mogao bih još puno da pričam ali veliko mi je zadovoljstvo da sada se zaustavim, da prekinem, da sa zadovoljstvom slušam ove mlade obrazovane i lepe koleginice, narodne poslanice, mlade i obrazovane kolege narodne poslanike koji su me ubedili, sve nas ovde, a siguran sam i sve građane koji nas gledaju i slušaju da Srbija ostaje u dobrim rukama, u rukama onih koji je vole i koji će umeti da je sačuvaju i razviju u prosperitetnu i uspešnu zemlju. Hvala vam poštovani predsedniče.Poštovani narodni poslanici, pre svega želim da vam se izvinim što nisam juče bila ovde kada smo počinjali raspravu o ovom važnom, možda i najvažnijem setu zakona. Imala sam sam brojne sastanke, važne sastanke sa međunarodnim finansijskim institucijama da nastavimo neke aktivnosti na kojima radimo, da započnemo neke nove aktivnosti, pre svega u oblasti zaštite životne sredine, što i jesmo postavili programom za rad nove Vlade, koji ste vi podržali, kao jedan od osnovnih prioriteta.Dobra stvar je što smo imali u prethodnih 48 sati dobre sastanke sa nekim postojećim investitorima koji žele da nastave ulaganje, odnosno da prošire svoje investicije u Republici Srbiji, kao i sa nekim potencijalnim novim investitorima, što je zaista velika stvar i ogromno zadovoljstvo kada vidite koje poverenje postoji prema Republici Srbiji i politici Republike Srbije, stabilnosti Republike Srbije i našim uslovima poslovanja u trenutku kada imamo ovako strašnu situaciju u čitavom svetu da zaista postoje investitori koji ne zaustavljaju svoje investicije već planiraju nove investicije u Republici Srbiji.Konačno, danas zajednički sastanak i sa predsednikom Republike, Aleksandrom Vučićem oko najvažnijih infrastrukturnih projekata, ali takođe oko implementacije i brzine implementacije Programa „Srbija 2025“, jer to je ono od čega će na kraju zavisiti i mnogo bolji kvalitet svakodnevno života građana Republike Srbije gde god oni živeli, na čitavoj teritoriji Republike Srbije i konačno, borba za vakcine protiv Kovida 19.Mi smo obećali da će Srbija biti među prvim zemljama. Dajemo sve od sebe da imamo što pre vakcine, a i da imamo vakcine i od proizvođača sa istoka, proizvođača sa zapada. To je neverovatna borba u kojoj vidite da toliko snage imaju ove najjače države na svetu i da će, ja se plašim postojati toliko dodatno ogroman jaz u bogatstvu između bogatih i siromašnih na ovom svetu, da je zaista neverovatno važno da Srbija nastavlja da se razvija ovim tempom u ovako teškim okolnostima.Ako sada uspemo i primetićete to su neki narodni poslanici govorili, ako sada uspemo da iskoristimo ovo, da nadoknadimo mi taj jaz, onda ćemo i mi takođe od svih onih ostalih koji će zaostajati bićemo nešto udaljeniji, a opet bili smo u neverovatno nezgodnoj situaciji da nastavimo da zaostajemo i da zbog ove pandemije zaostajemo još više za naprednijim zemljama, što se, sva je prilika, u ovoj situaciji nama neće desiti. Teška je situacija i borimo se svaki dan i zbog toga još jednom izvinjenje što nisam uspela da stignem da budem ovde sa ministrom Malim i da vam obrazložim i budžet i set ostalih pratećih zakona.Kada govorimo o stvarima koje ćemo uraditi koje su nama koje su nama važne da prebrodimo ovu krizu i da ne ostanemo među onim zemljama koje će još više zaostajati usled ove krize, važno mi je da vam kažem jednu stvar, a to je da sam danas kao što su mnogi mogli da vide, bila na konferenciji, odnosno učestvovala na onlajn konferenciji Američke privredne komore komore AmChame, a to su neke od najvažnijih i najvećih kompanija koje posluju u Republici Srbiji i da je uprkos krizi korona virusom, čak dve trećine članica kompanije, koje su članice Američke privredne komore, rekle u istraživanju da planiraju dalje investicije u Republici Srbiji i to dovoljno govori o nivou njihovog poverenja, takođe da čak 56% uprkos je uzrokovana korona virusom, očekuje povećanje obima poslovanja u Republici Srbiji, i dalje raste i da čak 30% očekuje ili planira novo zapošljavanje tokom 2021. godine.To zaista najbolje govori o tome, koliko smo mi svi zajedno uspeli da se izborimo sa neverovatno teškom situacijom u kojoj se našao čitav svet

ili najmanji mogući pad u Evropi, kao što ćemo imati do kraja ove godine, već da nastavimo onako kao što danas predviđaju skoro sve međunarodne finansijske institucije, a to je da rastemo dinamično u 2021. i 2022. godini i da pored toga što imamo najbolje ekonomske rezultate u 2020. godini i to ponovimo i 2021. i 2022. godine.Zato je ovaj budžet tako koncipiran, zato mi uprkos krizi planiramo, nikada veći budžet za kapitalne investicije, zato što želimo da nastavimo našu ekonomsku dinamiku i takođe zato što želimo da tim projektima na najbolji mogući način olakšamo život našim građanima i podignemo kvalitet njihovog života, izgradnjom puteva, izgradnjom železnica.Nadam se da ako mi implementiramo ovo sve onako kako smo planirali i imamo dobru realizaciju budžeta za 2021. godinu da ćemo mi već 2022. godine imati autoput do Požege, da ćemo, takođe, završiti prvu deonicu Moravskog koridora, dakle da ćemo imati autoput do Kruševca, da ćemo završiti put Novi Pazar – Tutin i da ćemo veliki deo deonice Kuzmin – Sremska Rača već u potpunosti završiti, ako ne i čitavu tu deonicu.To su velike stvari, s tim da mi u Q1, u prvom kvartalu 2021. godine, krećemo sa izgradnjom Fruškogorskog koridora, da krećemo sa izgradnjom pruge deonice brze pruge Bograd – Budimpešta, dakle onog dela od Novog Sada do granice sa Suboticom, a da kraja 2021. godine završavamo brzu prugu Beograd – Novi Sad.To je drugačija zemlja, to je zemlja sa sa potpuno drugačijim kvalitetom života, sa mnogo drugačijim potencijalima. Ovo danas je već neprepoznatljiva zemlja u odnosu na ono gde smo bili 2013. ili 2014. godine, ali to do 2022. godine može da bude neprepoznatljiva zemlja u odnosu na ovo gde smo mi danas i zato se toliko borimo.

stvari koje sam takođe želela da istaknem. Nastavljamo investiciju u zdravstvu. Posebno mi je drago da tu imamo i novo povećanje plata zdravstvenim radnicima, da ćemo se truditi da tu dinamiku održimo i povećamo 2021. godine, to naravno zavisi od naše ekonomije i discipline naše Vlade i sveukupne javne uprave, ali da ćemo mi najverovatnije, po svim planovima mi moramo 2021. godine da završimo Klinički centar Srbije.Nadam Srbije.Nadam se u prvom kvartalu 2021. godine već krećemo sa rekonstrukcijom i izgradnjom Kliničkog centra Vojvodine i dajemo temelj za Klinički centar Kragujevac.Nadam se da po svoj dinamici završavamo neke velike domove zdravlja koji su važni za naše građane, do kraja ove godine veliki Dom zdravlja Valjevo, prvi kvartal 2021. godine Dom zdravlja Novi sad i još neke opšte bolnice.To su neverovatne stvari za kvalitet života građana Republike Srbije.Nastavljamo sa zdravstvenom infrastrukturom. Do aprila treba da završimo rekonstrukciju Infektivne klinike Kliničkog centra Srbije i zamislite da mi ni u jednom trenutku tokom ove borbe sa korona virusom nismo prekinuli radove na rekonstrukciji Infektivne klinike Kliničkog centra Srbije.Mi tokom 2021. godine treba da otvorimo Dedinje 2, najnoviju, najmoderniju u Evropi kardio vaskularnu bolnicu i treba da otpočnemo radove na izgradnji najnovije, najmodernije u Evropi dečije bolnice Tišva 2.Mi 2.Mi smo već krenuli u rušenje onih objekata koji su tamo bili, iselili one porodice koje su trebale da se isele, dalji im bolje stanove, bolje kvalitete, uslove za život, krenuli u rušenje i u prvom kvartalu krećemo u izgradnju Tiršove2.O tome govorim kada pričam da je to jedna nova Srbija, Srbija sa mnogo boljim perspektivama, Srbija koja je mnogo, mnogo bolje brine o svojim građanima i sve ovo je u stvari prevedeno u budžet za 2021. godinu.Za životnu sredinu, ulaganje u životnu sredinu nikada nismo imali veći budžet.Pored ovoga što imamo u budžetu mi imamo ovde mogućnost planiranja iz člana 3 – povlačenje dodatnih sredstava za projekte za životnu sredinu, ali tu nam treba velika disciplina jedinica lokalne samouprave da pripremimo projektno – tehničku dokumentaciju i da krenemo u implementaciju ovih projekata.Rekla sam – mi imao tri jasna cilja, kada govorimo o zaštiti životne sredine u mandatu ove Vlade. Prvi su izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Tu imamo velike gradove. Nadam se da mi do kraja ove godine završavamo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u prvom našem velikom gradu gde će biti takvo postrojenje, a to je Kruševac posetiti Kruševac zajedno sa Irenom Vujović do kraja ove godine da otvorimo to postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Ali, onda da krenemo u 2021. godini dva velika grada dodatno, a da ne pričamo o nekim manjim lokalnim samoupravama, a to su Beograd i Niš. Planiramo dalje Čačak i Kragujevac i to su velika, ogromna ulaganja.Drugi veliki fokus je na upravljanju čvrstim otpadom i tu su odvojena dodatna značajna sredstva na stvari kao što su, na primer, čišćenje nelegalnih deponija, divljih deponija i proširenje onih sanitarnih deponija koje imamo, kao što je, na primer, deponija Užice je bio gradonačelnik poštovani narodni poslanik koji mi je i dao povod da se javim. Dakle, proširenje sanitarne deponije Užice, pravljenje novih transfernih stanica i pravljenje novih sanitarnih deponija.Ali, ponovo, to je takođe jedan od stvari koje su odgovornost svih nas, ne samo Vlade Republike Srbije ili pokrajinske Vlade, već i jedinica lokalnih samouprava, mesnih zajednica i samih građana, gde mi moramo da naučimo da čuvamo našu Srbiju i u tom pogledu.Onda, kvalitet zaštite vazduha, odnosno kvalitet vazduha i zaštita vazduha. I tu smo, meni je veliko zadovoljstvo da kažem, mi prošle nedelje pokrenuli novi veliki kapitalni projekat odsumporavanje bloka B Termoelektrane „Nikola Tesla“, neka investicija od otprilike 180 miliona miliona evra. Već gradimo filtere za odsumporavanje bloka A u Termoelektrani „Nikola Tesla“. Samo između ta dva projekta vi imate investiciju od nekih 400 miliona evra, ako ne i nešto više. To su ogromne investicije u kvalitet vazduha koji udišemo i zaštitu tog vazduha.Takođe sam imala pre dva dana dobar sastanak i sa potpredsednicom Vlade, ministarkom za rudarstvo i energetiku da razgovaramo o dodatnim projektima energetike. Danas smo o tome pričali sa predsednikom, Aleksandrom Vučićem, jer ako postoji jedna stvar oko koje brinemo u smislu daljeg ekonomskog rasta, a to je da naša energetika ne prati dovoljno brzinu našeg ekonomskog rasta i da imamo problem sa izvorima energije u odnosu na to koliko nam i gasa treba, koliko nam i struje treba.Zbog toga mi je drago da mi ubrzano radimo na završetku i Turskog toka i da ćemo, nadam se, to završiti do januara već, januara 2021. godine, da ćemo u prvom kvartalu, nadam se krenuti u izgradnju novog gasovoda ka Bugarskoj u diversifikaciju naših izvora gasa, ali takođe, u neke nove energetske projekte.To će biti deo naše zelene tranzicije, a danas je i predsednik govorio malo o velikom projektu koji treba da znači veliku transformaciju dalje naše ekonomije i potpuno drugačije pozicioniranje Srbije, to je projekat

tome ćemo mnogo raditi. Tu smo budžetirali određena sredstva za Krupanj, za Loznicu, infrastrukturu, saobraćajnice i železnicu. Nastavićemo da radimo na tome. To je zaista jedno potpuno drugačije pozicioniranje Srbije za budućnost.Još jedna stvar oko koje su nas neki ljudi malo kritikovali, a to je da smo trebali više da uložimo u obrazovanje. Reći ću vam, mislim da se nikada više, kao ni u zdravstvu, infrastrukturu nije ulagalo ni u obrazovanje. Obrazovanje ostaje prioritet ove Vlade, kao što je bio prioritet prethodne Vlade.Zamolila sam te ljude, danas sam o tome pričala i sa članicama Američke privredne komore da pogledaju budžet nešto detaljnije i da pogledaju da je to nama takav strateški prioritet, da je to jedna od onih stvari gde ne možete gledati koliko ulažemo u obrazovanje samo po tome koliki je budžet Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.U većini ostalih budžeta, odnosno budžeta ostalih resora, veliki deo sredstava je usmeren upravo na obrazovanje.Ako pogledate budžet Ministarstva za trgovinu, turizam i telekomunikaciju, u delu za telekomunikacije, pa to je čitav onaj deo za povezivanje škola.Nadam se da će sledeće nedelje već ovde pred narodnim poslanicima, pred vama, biti ratifikacija Sporazuma sa Evropskom investicionom bankom o investiciji od 65 miliona evra, odnosno kreditu od 65 miliona evra Evropske investicione banke samo u povezivanje škola, zato što mi do 1. septembra 2022. godine želimo u potpunosti da završimo povezivanje škola, da digitalizujemo sve naše škole.Ako škole.Ako pogledate budžet Kancelarije za IT i elektronsku upravu, veliki deo tog budžeta, pa možda i najveći deo tog ukupnog budžeta je budžet koji ide za obrazovanje.Dakle, pogledate nešto više od toga i vidite zaista koliki je strateški prioritet obrazovanja, ne samo po onom što mi ulažemo u obrazovanje, nego kako mi kao Vlada, kao jedan tim na različite načine ulažemo u obrazovanje i jačamo naš obrazovni sistem.Na kraju krajeva, želim još jednom da vam se zahvalim na razumevanju i da vam uputim još jednom izvinjenje. Zaista nije bilo korektno od mene što nisam bila juče ovde. Trudim se da stignem na sve strane. Trudim se da se izborimo i za te vakcine, ali svakako, kao što sam obećala na početku mog mandata, trudiću se da veliki deo svog vremena provedem ovde u Narodnoj skupštini, da vas saslušam, da vam odgovorim na sva pitanja i da na najbolji mogući način nastavimo dalje zajedno razvoj Republike Srbije zato što je toliko potencijala i toliko nam se vrata otvara.Kako dobijamo rezultate svega onoga što je urađeno 2014, 2015. i 2016. godine, sve je više potencijala i sve je više mogućnosti za našu zemlju i treba to postići, za to treba svi naporno da radimo i ja vam se zahvaljujem još jednom na vašem napornom radu i na tome što ste zaista detaljno proučili ovaj budžet i što nam postavljate i pitanja i što nam ukazujete na neke stvari koje smo možda zaboravili.Hvala vam.

Poštovana predsednice Vlade, poštovani ministre, poštovani predsedniče Skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, obzirom da sam pre nekoliko dana se istrgao iz surovih kandži virusa korona, nisam baš u najboljoj snazi i ne mogu baš tako dinamično da se obraćam kao što to inače radim zato ću biti vrlo kratak.Mi danas diskutujemo o završnom računu za 2019. godinu, a ministar Siniša Mali nam je lepo pojasnio da prethodne vlasti nisu ni podnosile nikakav završni račun predstavnicima naroda u parlamentu.Dakle, Srbija u kojoj su gazdovali tajkuni nije podnosila nikakav račun narodu, Srbija u kojoj su gazdovali tajkuni, odnosno kojom su gazdovali tajkuni, imala je budžet koji je imao za cilj da bogati postanu nepristojno bogati, a da obični građani žive ispod dostojanstva.Završni račun za 2019. godinu je pokazatelj da je odgovornost reč koja opisuje domaćinsku politiku Aleksandra Vučića.Politika Dragana Đilasa i tajkuna koji su nekada gazdovala Srbijom i nikad više, ta politika se meri u hektarima,

a politika Aleksandra Vučića se meri kilometrima kvadratnim fabričkim pogonima. Tu je razlika između njih i nas. Zato je odgovornost reč koja opisuje Vladu koju predvodi predsednica Vlade Ana Brnabić, a lopovluk je reč koja opisuje opoziciju kojom gazduje tajkun Dragan Đilas.Ponosan sam što iz svog Čačka dolazim atuo-putem. Ponosan sam kao Čačanin što tokom pandemije sva ozbiljna privredna društva nisu otpustili nijednog radnika, nijednom radniku nije smanjena plata. Naprotiv, prva fabrika … koja je nedavno osnovana podsticajnim sredstvima, između ostalog, iz budžeta Republike Srbije, nije otpustila nijednog radnika. Naprotiv, zaposlili su još radnika. Povećali su plate. Prosečna plata je 80.000 dinara.Isto to važi i za firmu „Staks“, koja je i ove godine, uprkos pandemiji, izvozila u sve kontinente sveta. Niko nije otpušten. Naprotiv, zaposleni su novi ljudi.Fabrika „Forverk“ svakog dana traži nove radnike. Dakle, u ratu sa opakim virusom korona ceo svet će biti na gubitku. I mnogo razvijenije zemlje će biti u neuporedivo većim gubicima, nego naša zemlja. Naši gubici su minimalni samo zato što je odgovornost reč koja nas opisuje.Želim da se zahvalim graditeljima bolnice u Batajnici. Podvig je da za četiri meseca napravite tako ogromnu bolnicu sa tako velikim kapacitetima, ali podvig je i što imamo budžet Republike Srbije tako stabilan da možemo da za četiri meseca isfinansiramo tako veliku bolnicu, a pritom finansiramo još dve bolnice na dve lokacije u Srbiji.Mi

ostaće ovi kapaciteti. Niko nije ulagao u zdravstvo kao ova vlast, bez lažne skromnosti. Još od vremena socijalizma, niko nije maltene ni okrečio ono što je sagrađeno u zdravstvu. Pa i te investicije u zdravstvu se mogu meriti kilometrima kvadratnim.U jednoj neformalnoj diskusiji sa kolegom Uglješom Mrdićem primetili smo da, a i sa tim želim da završim, da prosto ostavim vreme ostalim kolegama, primetili smo kolega Uglješa Mrdić i ja da je iz budžeta puno proteklih godina uloženo u srpski film. U pitanju su velika filmska ostvarenja. Možemo da se pohvalimo sa tim filmskim ostvarenjima.Verujte, reditelji, scenaristi, dramaturzi, naši proslavljeni glumci, oni su nam zahvalni na tome. Oni poštuju domaćinsku politiku Aleksandra Vučića, velika većina njih, samo, za razliku od one male manjine, oni su pristojni i ne galame.Sa zadovoljstvom ću glasati za predloženi budžet i set pratećih zakona.Hvala vam na pažnji.Još jednom kažem, nisam baš u najjačoj snazi, ali imao sam potrebu da se obratim i da iskažem najpre zahvalnost graditeljima kada je u pitanju ova bolnica i da se zahvalim premijerki na jednoj veoma sadržajnoj diskusiji. Živela Srbija! mi je zaokruženo od poslaničke grupe SNS-a, istina, Bata Jugović dosta i često govori, ali prvi put je govorio sada u Narodnoj skupštini, tako da mu čestitam i želim uspešnu poslaničku karijeru.Reč

Zahvaljujem.Uvaženi predsedniče Skupštine, gospodine Dačiću, uvažena predsednice Vlade, gospođo Brnabić, uvaženi ministre Mali, koleginice i kolege poslanici, poštovani građani Republike Srbije, velika mi je čast što mogu da govorim danas u ime našeg naroda iz južne srpske pokrajine, koji je na prethodnim izborima dao najveću podršku u čitavoj zemlji predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovoj borbi za očuvanje i opstanak našeg naroda na KiM. Ali, nije samo srpski narod dao podršku ovoj politici, već i naša braća Goranci i Bošnjaci, koji sa nama dele istu sudbinu.Danas raspravljamo o setu finansijskih zakona koji predstavljaju nastavak programa za još bolju i jaču Srbiju,

što je Vlada postavila sebi kao zadatak je upravo ozbiljan program, neophodan da građani Republike Srbije žive bolje, kvalitetnije, ponosni na svoju državu i svoj život, da se osećaju sigurno i da znaju da će njihova deca sutra živeti u miru i blagostanju.Ovo nisu laki zadaci i zato moramo više nego ikada do sada biti jedinstveni i svi dati svoj doprinos i maksimum, kako bi se sve planirano budžetom za sledeću godinu i realizovalo.Uslovi usled epidemije kovid virusa u kojima svi živimo i radimo proteklih devet meseci i za koje ne znamo do kad će trajati su „forse majure“ i to nije nešto što možemo da promenimo, ali možemo na njih da utičemo. I u prethodnom periodu Vlada je pokazala veliku odgovornost u novonastalim okolnostima i zbog toga je sačuvano mnogo života, ali je očuvan i zdravstveni sistem i ekonomija, a i društvo u celini.To ne bi bilo moguće da prethodno nije započet najveći investicioni ciklus u zdravstveni sistem u proteklih nekoliko decenija, da nisu izgrađeni novi klinički centri, obnovljeni zdravstveni centri, bolnice, domovi zdravlja, nabavljena nova medicinska oprema, da nije bilo ulaganja u kadrove kroz prijem novih lekara i zdravstvenih radnika i da nisu povećane zarade svima u zdravstvu, a ova povećanja će se nastaviti i sledeće godine. To je ono što je bio uslov da Srbija ne padne na kolena i ne vrati se tamo gde je bila pre osam godina.Samo zahvaljujući nesebičnoj borbi, strateškom razmišljanju i dugoročnom planiranju predsednika Aleksandra Vučića, Srbija je spremno dočekala ovu pošast koja je slomila višestruko jače države od naše.Jako je važno i pohvalno što se u ovom predlogu budžeta nastavlja sa značajnim investicionim ulaganjima u naš zdravstveni sistem, uključujući i našu južnu pokrajinu. Zato je važno da svi mi kao građani damo svoj doprinos u ovoj borbi, tako što ćemo se ponašati odgovorno i pridržavati se svih onih mera koje se preporučuju kao prevencija.Želim da se zahvalim svim zdravstvenim radnicima za borbu i požrtvovanje koju su pokazali u prethodnim mesecima, ali i da im iskažem podršku za to što rade danas i što ih čeka u narednom periodu, obzirom da i sam delim svakodnevnicu sa jednim zdravstvenim radnikom, a imam ih mnogo i za prijatelje.Zahvalio

narednom periodu čeka nas nastavak borbe za Kosovo i Metohiju i tu nam je potreban najširi društveni konsenzus i sabornost, kako bi svi kao jedan sačuvali naše državne i nacionalne interese po ovom pitanju. Dovoljno je reći da srpski i ostali nealbanski narod na KiM čeka sedam i po godina ili 2.792 dana na formiranje Zajednice srpskih opština, jedine obaveze koju je vlast u Prištini preuzela da ispuni Briselski sporazum. Ova jedna činjenica u moru problema govori koliko je teška borba za pronalaženje kompromisnog rešenja i za ostvarivanje prava nealbanskog naroda na KiM.Predsednik

Niko nije bio više puta sa svojim narodom na Kosovu i Metohiji kao Aleksandar Vučić, i to kad je bilo najteže. Nikad ni jedna Vlada nije bila prisutna na terenu na Kosmetu kao prethodna

kao što to radi i danas, na čelu sa direktorom Petrom Petkovićem.Važno je i da naši građani na KiM znaju da će i ovim budžetom nova Vlada Republike Srbije, preko Kancelarije za KiM nastaviti nastaviti sa sprovođenjem najvećeg investicionog ciklusa u zadnjih nekoliko decenija. Podsetiću da je u toku realizacija projekata ukupne vrednosti od preko 160 miliona evra.Zarad

odnosno 40 zgrada, uz obezbeđenje i opremanje lokacija za izgradnju; završava se veliki zdravstveno-rekreativni kompleks Rajska banja u Banjskoj, odnosno aneks; isporučena je pomoć u građevinskom materijalu za 1.602 domaćinstva; na ime realizacije projekata razvojne infrastrukture na području naše južne pokrajine u ovom periodu uloženo je u rekonstrukciju i asfaltiranje novih puteva, mostove, nadvožnjake, proizvodne hale, sportske objekte, vodovod, kanalizacione mreže, uređenje deponija, javne parkinge, projekat izgradnje fudbalskog stadiona u Kosovskoj Mitrovici i mnoge druge koje ne bih sve izlagao, jer je spisak jako dugačak.Dalje, podržano je preko tri hiljade poljoprivrednih domaćinstava kroz nabavku poljoprivredne mehanizacije, nabavku sadnica, izgradnju poljoprivrednih objekata, nabavkom stočnih grla, kao i preko 20 velikih kapitalnih poljoprivrednih objekata.Završen je projekat regionalnog vodovoda za opštine Kosovska Mitrovica, Zvečan i Zubin Potok, nakon skoro dve decenije. Ovo moram da istaknem zato što malo ko u ovoj zemlji zna da smo mi 19 godina u Kosovskoj Mitrovici i Zvečanu morali da kupujemo rezervoare za vodu i pumpe kako bi mogli da živimo normalno.Privodi se kraju projekat izgradnje povratničkog naselja "Sunčana dolina" za smeštaj od 1.200 do 1.500 lica, gde je upravo u završnoj fazi izgradnja 135 stambenih objekata sa ukupno 355 stambenih jedinica i pratećih objekata, škole, crkve, obdaništa, pijaca i sportskih

ali je ulagano i u projektu u oblasti kulture.Realizovan je niz projekata u obrazovanje za rekonstrukciju, izgradnju i opremanje mnogih predškolskih, školskih, srednjoškolskih i visoko obrazovanih ustanova.Opremane

Primljen je i značajan broj zdravstvenih radnika, čime je ojačan i osiguran sistem naše zdravstvene zaštite.Predlogom budžeta o kom smo juče raspravljali i u 2021. godini nastavlja se investicioni ciklus na Kosovu i Metohiji i to sa još više kapitalnih i drugih projekata u svim oblastima, što će u mnogome dodatno poboljšati kvalitet građana u našoj južnoj srpskoj pokrajini.Ovim budžetom nastavlja se i sa redovnim izdvajanjem sredstava za plate za sve zaposlene na Kosovu i Metohiji u javnom sektoru, koje će kao i do sada biti uvećavane kao i svim ostalim zaposlenima u Republici Srbiji.Ovaj budžet nastavlja sa ubrzavanjem reformi čime će se zaokružiti uspostavljanje jačeg i pouzdanijeg sistema, što je preduslov za dalji ekonomski rast naše privrede.

ali to nažalost ne zavisi samo od nas, već i od druge strane koja kao znak spremnosti treba da ispuni prethodno preuzete obaveze, odnosno da uspostavi Zajednicu srpskih opština na Kosovu i Metohiji.Dijalog nema alternativu. Bez dijaloga samo ostaje prostor za sukob, a sukob nije ništa drugo već unapred izgubljena bitka za obe strane. Kao dokaz o ovoj tvrdnji je i činjenica da od kada je potpisan Briselski sporazum nije bilo ozbiljnijih sukoba na Kosmetu. Da nije započet dijalog, ne bi bilo preko potrebnog mira da se Srbija konsoliduje, sprovedu teške fiskalne reforme i započne najveći investicioni ciklus u prethodnih nekoliko decenija. Da ne govorimo da ni jedna od više desetina velikih svetskih kompanija ne bi došla u Srbiju da otvori hiljade i hiljade novih radnih mesta.Uz punu podršku za predloženi set finansijskih zakona i za budžet za 2021. godinu, s ponosom ću dati svoj glas u ime naroda sa Kosova i Metohije za kontinuitet svega onoga što je u prethodnih, više od šest godina, već urađeno

I zato, uvažene koleginice i kolege poslanici, dok god se čuje plač novorođenčadi naše u porodilištima u Kosovskoj Mitrovici i Pasjanu, biće i Srbija na Kosovu i Metohiji. Živela Srbija. Zahvaljujem.Sledeća je koleginica Nataša Ljubišić. Poštovani predsedavajući, poštovana premijerko, poštovani gospodine ministre, poštovani članovi Vlade, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, danas je pred nama Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu koji je sastavni deo seta zakona o budžetu za 2021. godinu.Deo ovog Predloga zakona odnosi se na ukidanje kontrole zapošljavanja. Kontrola zapošljavanja je uvedena, podsetiću vas, krajem 2013. godine. To je između ostalog jedna od mera koje su bile sprovedene da bi se ekonomija oporavila, a faktički i da bi država imala kontrolu nad sveukupnim zapošljavanjem u javnom

31. decembra 2023. godine. Takođe, pored toga što smo sproveli neophodne teške reforme 2014. godine kada je predsednik Aleksandar Vučić bio premijer, sproveli smo fiskalnu konsolidaciju, smanjili smo plate i penzije što je dovelo do rezultata da poslednje četiri godine mi imamo suficit u budžetu koji se nije desio dugo vremena unazad.I pored najveće krize koja je zahvatila našu zemlju, kao što je zahvatila i ceo svet sa ovom pandemijom Kovid 19, naša zemlja je pokazala da je stabilna i jaka samim tim što će imati najmanji pada BDP-a u Evropi. Tako kažu i Međunarodni monetarni fond i Evropska komisija. Projekcije za 2021. godinu su 6% rasta BDP-a.Kada pričamo pričamo o pomoći u pandemiji koja je država uputila i privredi i stanovništvu, možemo reći da je naša država izašla sa obimnim merama i paketom koji iznosi 700 hiljada milijardi dinara, odnosno šest milijardi evra. To je oko 12,7% BDP. Retko koja zemlja je izašla sa tako jakim i snažnim merama.Prisetimo se da smo u aprilu mesecu zarade u zdravstvu podigli za 10%, da smo tim istim zdravstvenim radnicima povećali plate, u stvari dali svakom zaposlenom u zdravstvenom sektoru 10.000 dinara, isplatili smo 100 evra svakom punoletnom građaninu koji je to želeo, naravno. Isplatili smo 4.000 dinara svakom penzioneru jednokratne pomoći, isplatićemo do kraja godine još 5.000 dinara svakom penzioneru jednokratne pomoći. Isplatili smo tri minimalne zarade svakom zaposlenom u privatnom sektoru. Država će u sledećih par dana izaći sa paketom mera pomoći turističkom sektoru i što se toga tiče, ovo je samo deo mera koje je država sprovela kako bi u ovoj krizi pokazala ozbiljnost i odgovornost prema svim građanima, a i prema celokupnoj privredi.Pored krize, mi smo uspeli da izgradimo 350 kilometara auto-puteva.

budžetom za 2021. godinu je predviđeno da od 1. januara 2021. godine imamo povećanje penzija za 5,9%. Imamo povećanje minimalnih zarada za 6,6%. Imamo povećanje zarada zaposlenih u zdravstvu od 5%. Imaćemo povećanje i u ostalom javnom sektoru od 3,5%, dok će od 1. aprila biti još 1,5% što će u ukupnom iznosu i za njih biti 5%.Vojnici će pored toga imati povećanje dodatno od 10%. Sada kada sam tu kod vojnika, moram da se osvrnem na današnje naslovne strane štampanih medija koji su bliski opoziciji, gde u jednom naslovu se odnosi baš na to povećanje plata vojnicima, gde kaže: "Vojnici su dobili više nego zdravstveni radnici." Meni je bilo drago da sam pročitala da su vojnici dobili više, u smislu da je bilo ko u ovoj zemlji od bilo koga dobio više, jer smo u vreme bivšeg režima mogli samo da znamo ko je od koga dobio manje i ko je ostao u minusu.Jedino ko nije ostao u minusu, nije ostao u minusu Dragan Đilas, koji je posle svoje vladavine i svog režima ostao bogatiji za 619 miliona evra, njegov brat za 35 stanova i još verovatno tu imamo poduži spisak koji će se u narednim danima, danima, klupko će se odmotavati i dalje.Što se tiče minimalnih zarada, podsetimo se da smo 2012. godine imali minimalac od 15.000 dinara. Godine 2021. dana 1. januara minimalac će biti 32.000 dinara, u stvari više od 32.000 dinara.Što se tiče inflacije, sedmu godinu za redom naša inflacija je na niskom nivou, držimo stabilnu inflaciju od 1,5%. Mi danas imamo jak i stabilan dinar.Kada je u pitanju javni dug, javni dug Republike Srbije nije prešao 60% ni u sledećem budžetu, a ni u budžetu za narednu, onu tamo 2022. godinu.Što se tiče stope nezaposlenosti, ona se danas kreće na rekordno niskom nivou. Podsetiću vas kada je SNS došla na vlast, stopa nezaposlenosti je bila 27%. 2020, na početku 2020. godine stopa nezaposlenosti je bila nešto niža od 9,4%. Kada kažemo to, onda možemo da kažemo da u Kovid krizi mi smo imali smanjenje stope nezaposlenosti. Kada su svi davali otkaze svojim radnicima, kada smo mogli po Evropi da vidimo masovna otpuštanja usred krize, naša zemlja je ostvarila najnižu stopu nezaposlenosti od 7,3%. Istorijski, najnižu stopu nezaposlenosti.Prisetimo se kako je to bilo u vreme vlasti, bivše vlasti, bivšeg režima, imali smo pola miliona ljudi nezaposlenih. Imali smo 130.000 preduzeća koja su zatvorena, imali smo lažno obećanje od 1.000 evra, imali smo prezaduženost na maksimalnom nivou. Prisetimo se afere „Vakcine“ koja možda sada prigodna da se pomene, bivši režim izgleda da je zaboravio da je u toku njegovog mandata, da tako kažem, isto, takođe je bila pandemija svinjskog gripa. Kako su oni reagovali na to? Na koji način? Tako što su nenamenskim trošenjem sredstava građana Srbije za nabavku vakcina trošili su, znači, nenamenski su trošili novčana sredstva i na kraju sa tim vakcinama nisu ništa uradili.Danas ti isti ljudi zagovaraju neku priču da vakcine koje država nabavlja su loše, neproverene. Jedino što država radi na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem je to da će od onog trenutka kada se pojavio prvi slučaj zaraze Kovid 19 virusom u ovoj zemlji do poslednjeg trenutka naš predsednik, naša Vlada i naša zemlja se bore da što manji broj ljudi umre. Oni šta su uradili u ovoj krizi? Jedino što su uradili pozivali su ljude u sred kovid krize da izađu na ulice da imaju proteste, da se okupljaju, da krše policijski čas. To je njihov doprinos u ovoj kovid krizi.Budžet za 2021. godinu predviđa 330 milijardi dinara u kapitalne projekte. Najviše izdvojenih sredstava do sada u kapitalne projekte. O tome su i moje kolege govorile, da se ne ponavljam. Tu su između ostalog i izgradnja Fruškogorskog koridora, izgradnja metroa u Beogradu, dovršetak pruge Beograd – Novi Sad, izgradnja Moravskog koridora, autoput Preljina – Požega i ostalo što smo već naveli.Infrastrukturu obnavljamo u celoj Srbiji, što ćemo u narednom periodu i pokazati zato što imamo u planu da da preko 60 opština dobije novi vodovod i kanalizaciju. Znači, mislimo na svaku lokalnu samoupravu, ne samo na veće centre.Dodatnim ulaganjima u zdravstvo, što mi je jako drago, pokazujemo koliko nam je to zapravo važno. U budžetu za 2021. godinu imamo izdvojena sredstva za 22 zdravstvene ustanove, za Uprkos najvećoj krizi ikada, mi smo uspeli da privučemo 60% investicija na celom Zapadnom Balkanu. U našu zemlju se slilo 1,9 milijardi evra. Pokazali smo da smo pouzdan partner i građanima i investitorima. Pored kapitalnih projekata za 2021. godinu, mi smo opredelili sredstva i za nastavak modernizacije i opremanje vojske i policije, što će doprineti još višem nivou bezbednosti naše zemlje.U vreme bivšeg režima Vojska Srbije sistematski uništavana, vodili su je ljudi kojima je to bila jedina namera. Podsetiću vas na to da je u vreme DS Vojska Srbije imala jedan jedini avion za koji nisu bili sigurni da li može da poleti.Danas Vojska Srbije ima 14 aviona, novo oružje, novu opremu. Pre nekoliko dana imali smo priliku da vidimo predstavljanje novih tenkova koji su najmoderniji u ovom delu Evrope. Za vreme bivšeg režima tenkovi i oružje su služili kao staro gvožđe za topljenje i prodavanje na kilo. Vojska i policija su bile na rubu propasti.Dolaskom propasti.Dolaskom Aleksandra Vučića i SNS vojska i policija su modernizovane, opremljene i spremne da odgovore na svaki bezbedonosni rizik koji se nađe pred njima. Policija je u nekoliko navrata imala povećanje plata, uloženo je u nove uniforme, opremu, vozila, zgrade. Danas je policija dostigla nivo o kojem je mogla samo da sanja za vreme bivšeg režima. Podsetiću vas da policajci nisu imali ni letnje, ni zimske uniforme. Imali su jedne koji su nosili i leti i zimi, da nisu imali nijedne, imali su jedne čizme, nisu imali letnje i zimske cipele.

ima.Kao što vidimo u ovom Predlogu budžeta nastaviće se osnaživanje i vojske i policije zarad ukupne bezbednosti zemlje. Čim je zemlja bezbedna tu su i nove investicije i nova radna mesta.Želim

Srpski narod sa druge strane Drine konačno može da se osloni na matičnu zemlju. Otvorili smo nove vrtiće, nove škole. Gradimo mostove koji nas spajaju.Iz

Srbija za ovo kratko vreme je uspela da izgradi bolnice, autoputeve, fabrike i otvori radna mesta za hiljade radnika i da vrati identitet pobedničkog naroda.Budžet naroda.Budžet za 2021. godinu, osim što je razvojni, to je budžet budućnosti. Kada je ceo svet pogođen krizom neviđenih razmera jedna mala Srbija mudrom i odlučnom politikom uspela je da očuva državnu kasu, pri tom da privredi i stanovništvu stvori mogućnost za bolji život i bolje funkcionisanje i da naredih godina ulaže još više u projekte od ogromnog značaja za budućnost naše zemlje. Hvala vam. Hvala